Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бих искал да направя процедура – предлагам срокът за писмени предложения съгласно чл. 83, ал. 1 от

Благодаря, уважаеми господин Мацурев. Колеги, подлагам на гласуване процедурата, която току-що господин Мацурев ни представи.

Валентина Найденова и група народни представители: „§ 1 се изменя така: § 1. Чл. 2 се изменя така: „Чл. 2. (1) Чрез лечебните заведения, лекари, медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности, свързани с: с: 1. промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите; 2. укрепване и опазване здравето на гражданите; 3. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; 4. диагностика, лечение и рехабилитация на болни; 5. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; 6. диагностика, профилактика и лечение на заболяванията на зъбите; 7. спешна медицинска помощ; 8. вземане, диагностициране, преработване и съхранение на кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор; 9. спешна психиатрична помощ, диагностика, лечение и наблюдение на лица с психични разстройства; 10. диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри остри и хронични дерматологични заболявания; 11. промоция, превенция, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; 12. комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания; 13. палиативни грижи за терминално болни пациенти; 14. диализа; 15. тъканна банка; 16. медицински здравни грижи; 17. интегрирани здравно-социални услуги; 18. други дейности. (2) Чрез лечебни заведения, лекари, медицински и немедицински специалисти, могат да предоставят и/или да участват в предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги, самостоятелно, по лекарско предписание или под лекарски контрол, свързани с лечението, възстановяването, рехабилитация, обгрижване или последващи грижи при болест, увреждане и/или поддържане на независим живот

и интегрирани здравно-социални услуги при условия и по реда на Закона за социалните услуги. (4) На лечебните заведения – търговски дружества с над 50 на сто на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, се възлага да изпълняват обществена услуга в здравеопазването по реда на Закона за публичните предприятия. (5) лечебните заведения може да се извършва обучение на студенти от преподаватели с призната образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“ и следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти, работещи в сектора. В лечебните заведения може да се извършва научна дейност под ръководството на лекар с призната образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Лечебни заведения по смисъла на този закон са: са: 1. организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности: а) а) диагностика, лечение и рехабилитация на болни; б) наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; в) наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; г) профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; д) мерки за укрепване и опазване на здравето; е) трансплантация на органи, тъкани и клетки. 2. организационно обособени структури, в които лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори осъществяват самостоятелно всички или някои от следните дейности: а) предоставяне на медицински и здравни грижи; б) осъществяване на манипулации; в) промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! В § 1, чл. 2 на така предложения текст, буква „а“, считаме, че не кореспондира с предложените от Министерския съвет последващи текстове в Законопроекта. Тук се говори за предоставяне на медицински здравни грижи, а в следващите текстове се използват термините „здравни грижи“ и „медицинска помощ“,

Кой ще го извършва? Ето защо правим следното предложение: пред думата „медицински“ да се поставят думите „медицинско наблюдение“ и запетая след тях. Така текстът ще се чете: „Предоставяне на медицинско наблюдение, медицински и здравни грижи“. Предлагаме и нов текст на чл. 2, като: Първо, на преден план издигаме ролята на лекарите, медицинските и немедицинските специалисти, които

Ще имате възможност за реплики. Продължете, госпожо Найденова. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА: …осъществяват дейности в така действащия текст на Закона за лечебните заведения. Второ, с предложенията ни по ал. 2 и ал. 3 се създава мост между дейностите по Закона за лечебните заведения и Закона за социалните услуги, като регламентираме полето, където двата закона се припокриват. трето, възлагаме на лечебните заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или доминиращо влияние, да изпълняват обществена услуга в здравеопазването по реда на Закона за публичните предприятия. Тази идея сме я развили малко по-нататък в частта „Национална здравна карта“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Найденова. Реплики?

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз очаквах от колегите да защитят предложението, което е направено от тях и което изцяло променя философията на функциониране на лечебните заведения. Това беше предложението, което беше обсъждано в Комисията по здравеопазването и не беше прието, защото, за съжаление, в него имаше изключително объркване на терминология, функции и предназначение, елиминиране на цели раздели от медицинската помощ и приоритизиране на определени, като примерно дерматологична помощ и онкологична – това беше във Вашето предложение, въпреки че се изненадвате, и аз очаквах Вие да защитите защо именно по този начин сте предложили да се регистрират, функционират и организират лечебните заведения в За голямо мое изумление сега чувам нови предложения тук в пленарната зала, при условие че имаше достатъчно време тези предложения да бъдат направени за срока, в който Законът беше оставен да бъде разглеждан и да има регламентирани възможности за предложения между първо и второ четене, Комисията не бяха направени и сега тук, в пленарната зала в движение да се правят предложения, които наистина могат да нарушат и смисъла на Законопроекта, ми изглежда до голяма степен некоректно и аз затова апелирам народните представители да не подкрепят подобни предложения и в същото време да не толерираме подобни практики, защото законодателната дейност изисква изключително прецизно оглеждане на текстовете, за да не се получат продукти, които в последствие могат да затруднят прилагането на съответния законодателен текст. Това, което налага промяната в този член от Закона за лечебните заведения, е въвеждането на нов вид обособени структури, лечебни заведения, в които медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лекарски асистенти могат да осъществяват медицински и здравни услуги в рамките на определените им правомощия в съответните наредби на министъра на здравеопазването. Това беше адмирирано от Асоциацията на медицинските сестри – така наречените професионалисти по здравни грижи, и дава възможност наистина за допълнителното включване на тези медицински професионалисти, което ще гарантира на българските граждани възможност да получават легитимно техните услуги. Това е изключително важно, защото редица манипулации, а и други услуги, които ще вършат тези структури, които и сега вършат тези специалисти, ще бъдат легитимирани по начин, който е законово разписан и който може наистина да даде възможност за прозрачно упражняване на тяхната дейност. Това е в интерес на медицинската помощ и на пациентите в Република България. Това е смисълът на текста и аз

Уважаема госпожо Дариткова, моята реплика е следната: Първо, залата има право и затова има второ четене – да предлага изменения и допълнения. Това допълнение дойде от мои колеги, които са членове на Социалната комисия, които ми напомниха за Закона за социалните услуги, където терминът „наблюдение“ фигурира и всички ние сме гласували като Народно събрание за това. Второ, всяка една промяна в даден закон не може да се чете само заради самата промяна, дори с оправдание за намаляване на административната тежест.

бяха въведени от нас като елемент на Закона за здравето. Когато се прие Законът за социалните услуги, се реши от всички народни представители, включително и най-вече на тези от Социалната комисия, защото беше водеща, че мястото на тези интегрирани здравно-социални услуги като правна регламентация и законова формулировка е именно в Закона за социалните услуги. Така или иначе там са разписани детайлно всички възможности за оказването на такива услуги и аз смятам, че в Закона за лечебните заведения изобщо няма място за подобен вид терминология, която да прави препратка към друг закон. Смятам, че наистина текстовете, които сме предложили на вниманието на пленарната зала, са достатъчно прецизни и искам да припомня, че в пленарната зала могат да се правят само редакционни поправки – възможно е, но в никакъв случай поправки, които променят смисъла на предложените текстове. Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Господин Поповски, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи настоящия законопроект и на второ четене, въпреки че в личен план ще го подкрепя чисто от коалиционна култура, защото текстовете за лечебните заведения са много либерални. Снощи последно направих една справка как е в 80-милионната Германия медицинските сестри нямат право на самостоятелни практики, а само на практики, които са под лекарско наблюдение. На самостоятелни практики имат право лекарски асистенти, физиотерапевти и акушерки. Така е в 80-милионната Германия, давам го като пример. Не казвам, че ние трябва да подкрепяме всичко каквото е там и да го правим по същия начин. Сега ние либерализираме Закона до безкрайност, за да може и медицинските сестри да разкриват такива практики и дано това да допринесе… Все пак ние знаем, че те имат проблеми с

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Ананиев! Уважаеми доктор Поповски, много държа уважаван от мен колега като Вас да ме чуе в това обръщение. Поради много субективни обстоятелства, за което много съжалявам, ние доста дълго време ще стоим върху този законопроект, който обаче е много важен според мен, доктор Поповски. Използването на думите „подкрепяме от коалиционна култура“ за мен е абсолютно неуместно и абсолютно некоректно към българската нация, тъй като става дума за основния закон, който третира лечебните заведения като основен източник на предоставянето на здравни услуги. След малко ние ще влезем в първия сериозен дебат по отношение на това, но аз искам да насоча към Вас и към уважаемата колега Дариткова собствените ѝ думи, които тя преди малко сподели от трибуната. Действително с този закон се променя цялата философия на здравеопазването, но, както Вие самият казахте, в една ултрапогрешна и ултралиберална посока. Ние се връщаме във времена, от които ще се срамуваме след време след време – да разрушаваме цялата пирамида на здравеопазването, да правим неща, които са абсолютно немислими, доктор Поповски, немислими! Казвам Ви го с цялата си отговорност на 38 – 40-годишен практикуващ лекар: да се предоставят такива права и да ни се говори на Комисия, че сега ще се правят правилата при неприети медицински стандарти в България и още мандатът изтича на това правителство, стандартите не са приети.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Точно по този повод аз донякъде ще повторя нещата, за които говорихме при обсъждането на Закона на първо четене. Ще заявя, че нашата група категорично застава зад това, че ние ще подкрепим този тип нови лечебни заведения, които ще бъдат създавани от медицински сестри, акушерки, рехабилитатори

Най-основната от тези причини аз мога да я споделя като човек, който се е сблъсквал с такива неща в моята лекарска практика: когато в някакъв малко по-отдалечен район

трудно могат да намерят начин да бъдат транспортирани дори до града, камо ли ако живеят в някакво по-отдалечено място от съответната здравна служба. Точно такъв тип услуга може да бъде покрита, която в момента е като дефицит на изпълнението на тази услуга, може да бъде покрита от такива лекарски, Извинявам се за грешката, която казах. Това е нещото, което може да запълни някакъв дефицит в момента в медицинското обслужване. Така че в никакъв случай, както някои колеги в Комисията казаха, че се извършват фундаментални промени в здравеопазването, че се създават едва ли едва ли не болници за превръзки – в никакъв случай не се създават болници за превръзки, а става дума за регламентирането на нерегламентирани досега Пак ще го кажа: ако някой възрастен човек, който няма възможност да отиде в болницата, за да му се постави една инжекция, той спокойно може да разчита точно на този тип практика да му свърши тази услуга – дали ще бъде поставяне на инжекция, дали ще бъде някаква елементарна превръзка, това няма

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Уважаеми колега Генов, аз разбирам желанието Ви да оправдаете законовносителя във всичките измерения на този недобре проектиран и презентиран законопроект,

има планински райони, които са километър – километър и половина по-високи от българските планински райони и с много труднодостъпен терен, и трябва да Ви кажа, че Република Италия има изключително сериозна законодателна практика там е възможно даже да бъде извършена хемотрансфузия вкъщи. Но никъде и при никакви условия това, за което можем да говорим, но не и в залата, то е несериозно за мен, че една… Какво значи елементарна превръзка, доктор Генов? Какво значи елементарна венозна инжекция? Нали ние с Вас сме стояли до леглото на болния и знаем какво може да последва след една превръзка и една венозна инжекция? Такива преценки, бога ми, се правят само от един човек – това е българският лекар! Никой друг не може да си го позволи и не могат да бъдат създавани стандарти под стандартите, за да може да се оправдаят подобни – няма да казвам точната дума, че не е уместно в тази зала, безобразно непрофесионални практики! Благодаря Ви, госпожо Председател.

Друг е въпросът, че Вие предлагате тя да се извърши от друга категория медицински специалисти и това е съвсем друго нещо. Но сега ние имаме регламентация на медицинската грижа и е ясно и точно кой може да я извърши, а венозната инжекция не може да бъде извършена от медицинска сестра и това го знаете много добре.

ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Защото тръгнаха с твърде голям плам да ограничават възможностите – дейности, които наистина са осъществявани и сега от медицински сестри, рехабилитатори и лекарски асистенти, които работят на терен, да бъдат регламентирани в Закона за лечебните заведения. Тази регламентация позволява, от една страна, практиката да се легитимира, от друга страна, да бъде добре контролирана. Защото наистина има ясна регламентация – мисля, че един от репликиращите го спомена бегло на правомощията на медицинските специалисти. Те могат да правят само това, което е разписано в съответната наредба на министъра, по лекарско назначение. В никакъв случай ние не променяме тези правомощия със Закона. Това, което могат да правят лекарите, също е регламентирано в стандартите за съответната дейност, така че по никакъв начин това не променя останалите законови изисквания за правомощията на отделните групи медицински специалисти. Смятам, че подобна практика е само в интерес на българските пациенти, които се нуждаят от лекарските асистенти – бившите фелдшери, които подпомагат дейността на общопрактикуващите лекари в много населени места на България. От легитимиране на дейността на медицинските сестри, които могат да подпомагат, и споменатите вече здравно-социални услуги, които ще се развиват на територията на страната и вече се налагат, ще могат да осъществяват и рехабилитация на пациенти, които са изписани в дома примерно след тежки неврологични заболявания. Това може да бъде осъществено именно чрез този тип лечебни заведения. Това е само в полза на българските пациенти и аз се надявам залата да го разбира. Въпреки всички внушения няма фундаментална промяна на механизма и на структурата на оказване на медицинска помощ в Закона за лечебните заведения. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Дариткова. Господин Генов, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Председател! Относно репликите, ако започнем отзад напред. Да, тази препоръка на доктор Дариткова е по някакъв начин препратка и към въпроса, пак като вървим отзад напред, на доцент Йорданов. Доцент Йорданов, не съм казвал „нерегламентирано лечение“. Такова нещо не съм казвал! Аз казах: да се регламентират нерегламентирани досега дейности. Какво имам предвид? Имам предвид – предния път го обясних, ако трябва пак да го повторя, ще го повторя – примерно човек, който стои вкъщи и трябва да му се поставят инжекции и няма възможност да отиде до поликлиника или до друго здравно заведение. Той намира например в някакъв съседен вход някой познат или някоя сестра и така нататък, тя идва и прави инжекции. Къде е регламентът?! Къде е отговорността?! Къде е лекарското наблюдение?! Но тя му прави инжекция, взема му съответно някакви пари и всичко това е в нерегламентираната дейност. Защо това нещо да не бъде регламентирано?!

Що се отнася до репликата на професор Михайлов „елементарни превръзки“. Професор Михайлов, има елементарни, има сложни, има и превръзки, които в крайна сметка прерастват във възможност да се влезе в операционна. – ще се коригирам от предния път, казах, че 30 години – 29 години съм в хирургично отделение и много добре знам какво означава елементарна превръзка и как например във всяко едно хирургично отделение лекарите възлагат достатъчно доверие на сестрите, които неслучайно са там, и казват: ако има някакъв проблем, тогава ме извикай. А пък това дали лекар прави превръзка, това за първи път го чувам от Вас. Обаче що се отнася до дейностите – какво представляват, как е, ние по-късно ще видим в Закона. Доктор Найденова има достатъчно теории какво представлява медицинска услуга и много от смисъла на терминологията. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, искам да заявя нашето намерение да подкрепим категорично предложения текст. Нашата позиция е непроменена от няколко години, в рамките на които се води този дебат, включително за интегрираните медико-социални грижи една идея, която възникна, която намери законодателно отражение. За съжаление, още не е влязъл в сила законодателният текст. Въпреки всичко, уважаеми колеги отляво, има страни, в които 150 години, например във Великобритания, са регламентирани подобни практики и това е работеща добра практика. Ние живеем в условия, в които в цели райони няма достатъчно лекари. Да не говорим за лекари по-тесни специалности, но и по-широките. Няма достатъчно гинеколози, няма достатъчно педиатри, няма достатъчно рехабилитатори. Това е една възможност, в която с ясен регламент в наредба с разписани текстове какви са компетенциите на тези хора, да могат да бъдат полезни за общността, за хората, които имат нужда от техните грижи. за тишина! НИГЯР ДЖАФЕР: …или акушерка да не може да участва в дейности, които са свързани с наблюдение, с женски консултации, с детски консултации, с дългосрочна грижа, с палиативни грижи за хора, които не могат да бъдат настанени в хосписи например? Защо лекарските асистенти, акушерките, рехабилитаторите да не могат да извършват дейности, които и сега извършват в пилотни проекти, впрочем, които доказаха своята изключителна полезност за общността?! Българският Червен кръст например приложи в действие по един свой проект в Северозападна България работещи механизми и практики, които са описани, и аз се надявам Вие добронамерено да се запознаете с тях. Има други организации, които работят и показват как може. Усилията на тези хора, обучавани четири години впрочем, е един висококвалифициран труд, който трябва да бъде използван абсолютно аргументирано и в полза на хората. Аз не разбирам Вашите аргументи, когато се обявявате толкова остро против това решение, при положение че в следващия текст, който ние ще разглеждаме, има предложение на доктор Найденова. В това предложение е записано следното: „Чрез лечебните заведения лекари, медицински и немедицински специалисти оказват извънболнична и болнична медицинска помощ.“ Не получих адекватен отговор на заседанието на Комисията какво се има предвид с това, че немедицински специалисти оказват такава помощ. Защо на лекарските асистенти и медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите ние да не дадем възможност абсолютно регламентирано в подзаконова нормативна уредба, с ясно разписани правила да извършват дейности, за които са обучавани?! Това значи да се лишим от техния потенциал. Ето защо ние категорично ще подкрепим текстовете, които дават тази възможност. Имаме обаче малко съмнение, че това ще увеличи, за съжаление, нерегламентираните плащания от самия пациент, ако не се намери друг начин за финансиране на тези дейности. Виждам, че доктор Дариткова се усмихва, защото тя е наясно с този проблем.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Ананиев! Уважаема доктор Джафер, аз внимателно изслушах Вашето изказване. В него има солидна логика, но позволете ми да Ви кажа, че всички тези практики, които цитирате в отделни страни в Европа, са претърпели много сериозна еволюция във Великобритания последните 150 години. Нека да не говорим така гросо модо, защото 150 години са много голям период в медицината. Не се наричат лечебни заведения, а се наричат по съвсем друг начин и подлежат на много стриктен, много железен контрол, който контрол тук не е изграден, доктор Джафер. И това казахме в Комисията – законодателят слага каруцата пред коня. Първо, прави гръмкото наименование – лечебно заведение

Но действително, Вие имате сериозно право. В отделни региони в страната има недостиг на медицински кадри. Много сериозен недостиг! Не само в Североизточна България – и в Югоизточна България, и къде ли не. Това не означава да нагаждаме Закона към проблемите, които сме си създали сами като нация и като общество. Ние три години повтаряме тук в залата: дайте да решим принципните проблеми на здравеопазването. Ако сега направим тези лечебни квази заведения, пък не сме – Вие сте абсолютно права и за финансирането – решили как ще се финансират, след това ще има колосални битки с Касата дали да се прикрепят и те към нея, към тази единствена дояща се крава, безкрайно уголемяваща се и недаваща ефективно българско здравеопазване – Това беше смисълът на нашето противопоставяне, че тези неща трябва внимателно да се обмислят като наименование, като структура, като начин на действие, да бъдат събрани съответните, а не да ни се говори от името на заместник-министъра на здравеопазването, че сега тепърва ще бъдат издавани наредби, които ще регламентират

Втора реплика? Заповядайте, госпожо Найденова. Мисля, че трябва да направим фина настройка на този проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения в частта § 1. Тя се състои в следното – много Ви моля, колеги, да разграничим двете неща – едното е по отношение на доктор Джафер, където говори за извънболничната медицинска помощ, немедицински специалисти. Извънболнична никъде го няма в предложението. Забележете! Тук ще цитирам и госпожа Менда Стоянова, която още в началото – и аз благодаря за нейния опит, ни каза: „Колеги, четете внимателно!“ В сега действащия текст на Закона за лечебните заведения пише: „Изпълняват следните дейности.“ Докато в нашето предложение пише: „Изпълняват дейности, свързани с…“ и там изреждаме всички дейности, които са засегнати,

Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми доктор Михайлов, можем да се загубим в този дебат защо не искаме да регламентираме очевидна потребност от това квалифицирани кадри да извършват дейност. Те не искат нищо повече впрочем, освен ясна регламентация на техните права, правомощия и задължения и какво могат да вършат, какво не могат да вършат. Естествено, че всичко това трябва да бъде под надзора на лекар. Обаче Обаче изключително контрапродуктивно е да говорим за това понеже лекарите не искат да им се изземват територии, не искат да отстъпват ни на крачка от своите правомощия, макар че никой не отнема от тях, доколкото разбирам, каквато е идеята. Що се отнася до това, че практиките в европейските страни са се променяли – да, те се променят, хората вървят напред. Ние обаче сме застинали на едно място, отчитаме, че имаме недостиг на лекари, медицински сестри, на акушерки, на рехабилитатори, на какво ли не, но не предприемаме нищо в посока на промяна на тази тази тенденция. Това е друга тема, друга дискусия. Доктор Найденова, в текста, който след малко ще разглеждаме, категорично е записано, че немедицински специалисти работят в извънболничната и болничната помощ, извършват извънболнична и медицинска дейност. Така сте записали, това цитирах. Ето защо не разбирам защо пренасяте част от този дебат тук, но някак си насочен срещу предложения. Аз обаче бих желала да чуя мнението и на министъра на здравеопазването, защото, господин Министър, притесненията на колегите тук са как ще се регламентира обхватът на дейността на тези специалисти, какво ще вършат те, в каква форма и кой ще им плаща? Ето въпроси, на които ние до този момент не намерихме отговор, включително на заседанието на Комисията. Професор Михайлов, логично е подзаконовата нормативна уредба и наредбите да идват след промяна на законовите текстове. Това е логиката на законодателния процес. Така че в това няма нищо учудващо. Друг е въпросът, че понякога наредбите се чакат с години, но това е също друга тема за разговор. Благодаря, госпожо Джафер. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване, колеги. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

се учредяват от: 1. физически лица – лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори; 2. еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори; в случаите, когато лечебното заведение се учредява като еднолично търговско дружество, едноличният собственик управлява и представлява лечебното заведение.“ 2. Досегашните ал. 3 – 6 стават съответно ал. 4 – 7.“ Уважаеми господин Председател, правя следното редакционно предложение в редакцията на Комисията за § 2: 1. Точка 2 да се измени така: „2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.“

тези ширещи се през последните години практики – в един закон да се прокарват няколко други в Преходни и заключителни разпоредби, но като дойде времето за това ще говорим тогава. Целият дебат дотук, аз затова няма да бъда многословен, тъй като Вие вече видяхте нашето отношение към проблема, опира до този § 2. Аз съм съгласен напълно с логиката на колеги от залата, които смятат, и действително е така, че в България съществува нужда. Но тази нужда можеше да бъде регламентирана, предложена като Законопроект по един много по-сериозен, по-сериозен, много по-професионален, много по-оразмерен начин, да не се дават гръмките определения на лечебни заведения. И второто нещо, което е фундаментално, в тези редакционни проектопромени, които сега се прочетоха, на практика се затвърждава една тенденция, против която Българската социалистическа партия стои от самото начало в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Ние ще имаме време да говорим, господин Министър, може би само след една-две седмици за това

Искам да Ви кажа, че подобно раздробяване и възможност да се направят десетки типове лечебни заведения от типа дюкянчета, които даже още не се знае как ще се финансират. И тук беше правилна забележката, пак я цитирам: как вървял законът как вървял законът и после идвали наредбите. Аз го зная, доктор Джафер, само че какво се случва тук? Да Ви кажа ли за един друг закон, че още електронната му система не работи една година и половина след това. Мога да Ви го кажа, ако искате, но Вие казахте правилно, че това е тема на друг разговор. Много разговори станаха. Моля колегите Моля колегите от залата, които нямат нищо общо с тази тема и не са длъжни да я познават, внимателно да се замислят, да поговорят със своите представители лекари в тяхната парламентарна група, да не допускате грешки, които ние ще поправяме след време законодателно, българската нация ще трябва да ги поправи чрез своя парламент.

но колегите знаят какво може да се случи от най-елементарна медицинска манипулация в практиката на един лекар и на една медицинска практика. Така че не си позволявайте да прекрачвате по този начин тази граница. Има достатъчно много законодателни възможности да се разреши по много добре организиран начин. Има възможности и на телемедицината в света, които са много усъвършенствани в последните 20 години. Не искам да влизам в подробности, които въобще не ги разбира залата, за да ги дискутираме тук.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз считам, че този законопроект е изключително важен и изказвания от общ характер от висотата на своя опит на даден колега, или от висотата на това, че между първо и второ четене не е направил нито едно предложение, смятам, че е абсолютно неуместно. Нещо повече Нещо повече – в момента разглеждаме § 2, господин Председател, а тук имаше едно изказване от общ характер. Освен това тук нонстоп да бъдат представяни пред нас негативите… Аз искам да задам тук, понеже аудиторията стана повече

Бих нахвърлял още доста примери. Затова предлагам, господин Председател, да съблюдавате стриктно Правилника, в момента сме на § 2, и да бъдете стриктен към всички онези, които се отклоняват от темата, която ние разглеждаме, да бъдат прекъсвани. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, аз Ви моля, към Вас се обръщам, да не позволявате от българската трибуна на Народното събрание да се предлагат строго незаконни практики, каквито са поставянето на абокат и извършването на венозни манипулации извън лекарския състав от човек, който има висше медицинско образование. Това е толкова неправомерно да говорим за практика, която е порочна, която е наказуема от Закона и която не се допуска никъде в нормална Европа, е несериозно от трибуната на Народното събрание. Благодаря Ви, господин Председателстващ.

Аз съм съгласен с доцент Иванов, че трябва по-конкретно да се отнасяме към материята и първата тема, която искам да дискутирам, е: защо? Ние имаме вече лечебно заведение, в което сестрите могат да работят самостоятелно. То се казва хоспис. То може да се управлява от лице с медицинско образование, не само от сестра, даже и от зъботехник. Каква е разликата между това обаче, което сега се предлага, и хосписа? При хосписа пациентът трябва да се хоспитализира, а сега ние даваме възможност тези сестрински грижи, или здравни грижи, както е в Закона, да се правят извънболнично, тоест пациентът не се наблюдава хоспитализиран, той си е вкъщи и се оказва там на място, или някъде другаде се оказва медицинската помощ. Аз мисля, че ние можеше просто да разширим обхвата на действие на лечебното заведение, наречено хоспис, и голяма част от нещата, които сега дискутираме, щяха да отпаднат. На второ място, с недоумение поставям въпроса отново, както и при първо четене, защо в този тип лечебни заведения ние пренебрегваме лекаря? Значи тези заведения могат да бъдат създавани от лекарски асистенти, от сестри, от рехабилитатори – с допълнението на доцент Иванов, а лекарят не може да участва в тяхното създаване, при условие че той е неотменима част от тази дейност, която се извършва. Тоест без неговите така наречени назначения, това заведение просто не може да работи, а той не може да участва в създаването на тези заведения. Каква логика има в това? Тази част от грижата, както и доктор Генов каза, той счита, че само операцията, защото е такава специалността му, трябва да се върши от лекаря, а другото вероятно от сестри, да не може, ако има интерес, не може да участва в създаването на този тип лечебни заведения? Това е дискриминация за професията. Ние пренебрегваме, или под сурдинка тук, финансовите проблеми на това лечебно заведение, което е на път да създадем, обаче аз искам да попитам, тъй като първата алтернатива е тези лечебни заведения да бъдат създадени от физически лица, тези физически лица ще приемат заплащане от техните пациенти, какъв тип данъчен субект представляват те? Може би те като свободните професии да бъдат на патент или нещо друго. Аз мисля, че тук трябва да бъде ясно данъчното законодателство спрямо това, което създаваме. Или ще създадем пак отново недоносче, защото днес ние създаваме лечебното заведение, което няма ясни права, няма стандарта за неговото действие – поне на тази категория медицински специалисти, които работят. Не е ясно и какви данъчни субекти са. Тези неща трябва да се изяснят, защото иначе наистина ще вдигнем до висоти нерегламентираните заплащания в системата на здравеопазване в България. Те и сега са 43 и нещо – ще ги направим 60 и ще ги узаконим.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

Това предложение касае механизма, по който се учредяват лечебните заведения за здравни грижи на медицински сестри, лекарски асистенти, акушерки и рехабилитатори, които вече подкрепихме в предходния параграф. Този механизъм е същият, по който, в действащия текст лекари и дентални лекари могат да регистрират групови или индивидуални практики за извънболнична медицинска помощ. Това вече съществува и аз се учудвам как хора, които са управлявали лечебни заведения, не познават детайлно Закона за лечебните заведения и неговите параграфи. Възможността лекари и дентални лекари да учредяват предполага, че в техните практики работят и медицински сестри. Когато искаме да създадем практики за друг вид грижи, които не влизат в правомощията на лекаря, а това са именно тези лечебни заведения за здравни грижи, които сега регламентираме, нормално е те да не се учредяват от лекари, а от тези специалисти, които ще осъществяват съответния вид грижи, които са описани ясно в техните правомощия. Това е смисълът на този параграф и досега никога не се е налагало и в действащите текстове да правим някакви специални препратки към данъчните закони. Ясно е, че се регламентират тогава, когато не са като физически лица, а като юридически по Търговския закон, и те изпълняват правилата, които са заложени в Търговския закон. Затова, колеги, повярвайте ми, текстът е абсолютно изчерпателен, изчистен и касае това, което е философията и вече приехме в предходния параграф. Затова аз Ви моля да го подкрепите, така както го е подкрепила Комисията.

Вие изглежда не правите разлика между физическото лице и между лечебното заведение.

Ама не е така! Вие подлагате на съмнение основни параметри от медицинската професия в момента, от здравеопазването в Република България. Вие правите юридически бълвоч и всички ние ще бъдем потърпевши от това. Трябва да го разберете!

Ще подмина великодушно грозното обвинение, но искам да обясня още веднъж, защото се надявам някой все пак да разбере. В действащия текст на този член от Закона за лечебните заведения е описано как лекари могат да учредяват лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ. И понеже новият вид лечебни заведения за медицински и здравни грижи ще касаят извънболничната медицинска помощ, защото те не касаят болничната медицинска помощ, именно затова сме написали кой може да учредява такъв вид лечебни заведения. В никакъв случай не оспорвам фундаментални права на лекарите, обаче лекарите не могат да правят рехабилитация, защото това не им влиза в правомощията. Рехабилитаторите могат и затова тези лечебни заведения могат да се създадат и от рехабилитатори. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ извинявайте, част от рехабилитацията… (Шум и реплики.) Може би пак навлязох в сфера, която Ви възбуди. …част от рехабилитацията, назначена от лекар. Именно затова смятам, защото ако дадем възможност, ние припокриваме останалите текстове от Закона, тоест отново лечебни заведения, създадени от лекари, и в тях да се включат рехабилитатори. А ние им даваме възможност за самостоятелна практика – нещо, което ще допълни съществуващите лечебни заведения. Аз се учудвам още веднъж, че тук в залата оспорвате и правите предложения, които по никакъв начин не са отразени във Вашите предложения между първо и второ четене. Като сте можели да направите Закона по-прецизен, като сте можели фундаментално да промените нещата, ами Вие имате всички правомощия на народни представители. Защо сте предложили това, което виждаме в предложенията, направени от Вас, което наистина е фундаментално? Добре, че си оттеглихте предложението, бяхте заличили изцяло съсловието на денталните лекари с първото си предложение. Нека да кажем какво сте предложили толкова фундаментално. Затова аз Ви моля наистина да се възползвате от всички правомощия на народни представители, да не чакате момента, в който ще вземете властта, защото това може и да не се случи, и сега да предлагате… (Реплики: „Еее, стига де!“) Ние винаги сме заявявали, че сме готови да

медицински специалисти! Не съм сигурен, че трябваше да взема думата, още даже не съм сигурен (смях), но разговорът придоби интересни и реплики.) Разговорът стана съсловен. И ако по този начин в нашето законодателство ние трябва да уредим спорните въпроси във всички съсловия на българското общество, ние се превръщаме в друг орган. Съжалявам, че ще се върна години назад може би към историята, но неслучайно има сериозни съсловни организации в развитите общества, където тези въпроси, които днес тук обсъждаме, са изяснени предварително и не се решават в парламентите. Затова е имало съсловни организации. Съсловието си решава и не занимава цялото общество с въпросите: кой е лекар, кой е медицинска сестра, кой да открива заведението, кой да поставя абокат, кой да не го поставя и как точно да се извършва зашиването на раните. Така че призовавам и тези, които се занимават със законодателна инициатива в тази област нека нормативните актове, законите, които разглеждаме, да имат предварителен етап, в който тези въпроси да бъдат изчистени и в българския парламент да се обсъждат не съсловни проблеми, а да се обсъждат законодателни актове, които да дадат възможност за универсално общо регулиране на тази материя. Съжалявам, че се намесвам по този начин, може и да съм засегнал по някакъв начин спорещото съсловие, но,

аз съм съгласен с Вас, че много от нещата можеха да бъдат изяснени предварително в Здравна комисия. Вие обаче засягате един въпрос може би, без да се усещате, който въпрос стои вече 20 години в българския парламент и който е изключително сериозен, но срещу него има яростна съпротива. Лично аз съм го поставял два-три пъти пред ръководството на Министерството – създаване на лекарска камара към българския парламент. Това е изключително сериозен въпрос. Той се практикува в огромната част от европейските държави. И ако съществуваше лекарска камара, която да е на подчинение на Народното събрание, нямаше да се стига до тези спорове, които наистина са остро професионални. Но нямаше да се стига и до тях, ако имахме един сериозен дискусионен дух в Здравната комисия, а не с валяка на мнозинството да минаваме през всички параграфи и да завършваме гласуванията с диригентство на тези, които имат механично мнозинство. Защото един Ваш колега философ е казал, че мнозинството не винаги е право, а почти никога не е прогресивно. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Благодаря, господин Михайлов. Реплика – госпожо Дариткова. аз мисля, че объркването дойде именно от Вашата парламентарна група, която въведе дебата в теми, които по никакъв начин не са обект на регламентиране на настоящия законопроект. Имаше максимален срок за предложения между първо и второ четене на Закона – четири седмици. Имаше възможност народните представители от Вашата парламентарна група да внесат предложения. Това, което те са внесли по този текст, който обсъждаме в момента, е изцяло да отпадне възможността да се учредяват подобен тип лечебни заведения, а не да бъдат учредявани от лекари. Тези идеи, които изникват тук спонтанно в залата, наистина създават объркване. Аз се надявам, че много внимателно колегите, след дългото присъствие вече в рамките на този парламент, са разбрали, че трябва наистина внимателно да се правят предложенията и тук да се защитава това, което е предложено. Това, че се правят някакви нови предложения, признавам, наистина създава объркване, но те в никакъв случай не са обект на регламентиране – нито манипулациите, нито правомощията. Всички те са разписани в съответните закони на съсловните организации, в съответните наредби, в съответните медицински стандарти.

Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители. Гласували

Лечебните заведения се създават от държавата, от общините и от други юридически и физически лица.“ 2. Ал. 3 се изменя така: „(3) Лечебните заведения подлежат на медицински, финансов, данъчен и друг вид контрол, определен със закон.“ закон.“ § 2б. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 1 след думата „съобщенията“ се добавя „и Министерството на младежта и спорта“, а след думата „създават“ се поставя запетая и се добавя „преобразуват и/или закриват“. Създават се нови ал. 2 – 5 и ал. 6: „(2) Лечебните заведения по този закон с над 50 на сто държавно участие в капитала или в които държавата по друг начин упражнява доминиращо влияние, се създават, преобразуват и/или закриват от държавата или висши училища. (3) Лечебните заведения по този закон с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, се създават, преобразуват и/или закриват с решение на общинския съвет. (4) Създаването, преобразуването и/или закриването на лечебни заведения може да се на лечебни заведения може да се реализира и от други физически и юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. (5) Създаването, преобразуването и/или закриването на лечебните заведения се извършва съгласно Националната здравна карта и по реда на Закона за здравето. (6) Създаването, преобразуването и/или закриването на лечебните заведения се извършва след съгласуване с министъра на здравеопазването.“ 3. Досегашните ал. 2 – 5 стават съответно ал. 7 – 10.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател! Съжалявам, че го няма господин министъра, но мисля, че той слуша в момента, тъй като това, което ще кажа, касае и него.

Не може да са неравнопоставени и дискриминирани държавните и общинските лечебни заведения спрямо частните лечебни заведения, за които така прокламираният стандарт за финансова дейност не важи. Затова предлагаме в нов § 2а лечебните заведения да подлежат на медицински, финансов, данъчен и друг вид контрол, определен със закон.

И второ, предлагаме в чл. 5, освен създаване на лечебни заведения по този закон, те да бъдат преобразувани и закривани по него, като създаването, преобразуването и закриването на лечебни заведения да се извършва след предварително съгласуване с министъра на здравеопазването.

Отново ще объркате залата, защото това, което сте предложили, няма нищо общо с първата част на Вашето изказване. И искам да кажа, че така направеното предложение е наистина правен абсурд. Няма да използвам термина, който преди това Ваш колега сподели тук, но той подхожда и на този текст. Вие давате възможност немедицински лица да оказват извънболнична и болнична медицинска помощ. Това сте написали в текста. Кой – санитарите ли ще лекуват според Вашето предложение? Или шофьорите на линейки? Или елтехниците в болниците? Така, както сте го написали, това произтича от предложението. Освен това терминът „доминиращо влияние“ къде е изяснен и къде е легалната дефиниция? Какво е това доминиращо влияние в болниците? Какво влияние – финансово, физическо, психическо? Абсолютно неясен и непонятен като смисъл термин, заложен тук, от който не произтича нищо. нищо. Давате възможност всеки да учреди лечебно заведение с така предложените текстове и на всичко отгоре вменявате на министъра да ги закрива по някакъв ред, който така или иначе е ясно разписан и регламентиран

но тя в никакъв случай не е по смисъла на чл. 5 от Закона за лечебните заведения. Там ясно са изброени болниците, които са ведомствени, и Министерството на Финансирането на тази болница за обслужване на спортистите наистина става през бюджета, но по коренно различни механизми от механизмите, по които се финансират болниците по чл. 5. Така че абсолютно неприемливо е това предложение и това е големият принос към Закона за лечебните заведения, който е направила Вашата парламентарна група, защото почти всички народни представители от Здравната комисия са го подкрепили и смятам, че наистина не можете да се гордеете с това предложение. Надявам се пленарната зала да не го подкрепи.

Уважаеми колеги! Сега действащият Закон за лечебните заведения излишно е упоменал, че и немедицински специалисти помагат на лекарите в тяхната дейност. Току-що минахме този § 1, чл. 2. Все повече искаме или не искаме немедицинските специалисти ще заемат все по-широко място в практиките или в така наречените лечебни заведения, защото светът отива натам. Без тях няма да може. Не са нужни само слушалката, опитът, знанията. Ето защо няма нещо, което да противоречи или да притеснява, доктор Дариткова. Така че ние стоим зад нашите предложения и молим те да бъдат подкрепени. По отношение на § 2б казваме, че освен да се създават лечебните заведения, все пак трябва да помислим как ще ги преобразуваме,

Уважаема госпожо Найденова, има съществена разлика между това, което съществува в Закона за лечебните заведения, защото ние не сме го променяли и това е действащ текст откакто е направен този закон, в който сме приели, че лекари и лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички дейности. Тоест не оказват медицинска помощ, както Вие сте го написали – немедицински специалисти, които указват тези дейности, а в случая разликата наистина е фундаментална и няма никаква опасност ние да разширим правомощията на немедицинските специалисти така, както е било винаги досега. Освен това в Закона за лечебните заведения в последващите членове ясно е разписано по какъв начин се учредяват, по какъв начин се закриват, по какъв начин се контролират лечебните заведения. Всичко това е ясно разписан регламент и няма нужда да се извежда по този начин в отделен член и да се получава наистина едно объркване. Аз мисля, че наистина Вашето предложение е недостатъчно добре обмислено, прецизирано и не следва да бъде подкрепено. Надявам се да сте ме разбрали. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Дариткова. Господин Адемов, заповядайте за изказване.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Нямах намерение да се изказвам по този текст, но ми направи впечатление предложението на колегите от БСП в ал. 4: „създаването и преобразуването или закриването на лечебни заведения може да се реализира и от други физически и юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.“ Уважаеми колеги, Законът за лечебните заведения е структурно определящият закон за системата на здравеопазването. Законът за здравното осигуряване е функционалният закон. Вие, колеги от БСП, през последните години настоявате лечебните заведения да не се регистрират по Търговския закон. Нито едно предложение нямате в Закона за лечебните заведения, което да регламентира законово Вашата теза, която проповядвате през последните години. Тъкмо обратното – вместо да предложите това, което казвате и във „Визия за България“, и където щете в други Ваши изказвания, какво правите – казвате, че лечебните заведения се регистрират по Търговския закон. Кога сте прави? Във „Визия за България“ или сега в това предложение? Благодаря, господин Адемов. Реплика? Заповядайте за реплика, госпожо Найденова.

текстът, който сте записали, и това, което казахте преди малко, коренно се различават. Вие, повтарям, нямате предложение лечебните заведения да се регистрират по друг начин извън Търговския закон. Това, което сте записали в ал. 4, е категорично доказателство за това, че приемате регистрацията на лечебните заведения по Търговския закон, както е по сега действащото законодателство. Защо казвам това? Защото Вие трябва да си давате ясна сметка за това, че ако лечебните заведения трябва да се регистрират по друг закон, те трябва да минат през процедура на ликвидация. Вие давате ли си сметка, че една голяма част от лечебните заведения в България имат задължения, не мога сега да Ви кажа точното число на задълженията, което означава, че те трябва да бъдат обявени във фалит, трябва да минат през ликвидация, трябва да дойде синдик и всичко, което е разписано в Търговския закон?

По параграф 21 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „В § 21 в създавания чл. „1. Ал. 6 се изменя така: „(6) Лечебните заведения, независимо от формата на собственост, финансирани с публични финансови ресурси, утвърдени с държавния бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и/или общинския бюджет, прилагат и стандарти за финансова дейност, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 6 се правят следните допълнения: 1. В ал. 6 накрая се добавя „които включват и правила за определяне размера на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 247, ал. 2 от Кодекса на труда“. 2. Създава се ал. 8: „(8) Лечебните заведения, определени за проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти по реда на чл. 262в, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, предоставят ежедневно на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти информация за всеки конкретен лекарствен продукт чрез болничната си информационна система.“

Защо направих отрицателен вот? Защото считам, че това, което доктор Иванов използва, основавайки се на чл. 247, ал. 2 от Кодекса на труда, е голяма грешка. Правим лекарите и медицинските специалисти, извинявайте, производственици. Ще Ви зачета въпросния чл. 247, ал. 2 от Кодекса на труда: „Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се договаря между работника…“ и така нататък. Трудът на лекаря и медицинските специалисти не може да се мери с трудова норма,

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „Създава се § 3а: „§ 3а. В чл. 6а, ал. 2, т. 1 накрая след думата „дейност“ се поставя наклонена черта и се добавя „медицинската професия“.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, госпожо Дариткова. в отрицателния си вот колежката по повод нейното изказване. Това, което са направили колегите и Комисията е препотвърдила, е да се регламентира необходимостта от правила за разпределяне на трудовите възнаграждения и това се обвързва с колективния трудов договор, който е обект на този чл. 247, ал. 2 от Кодекса на труда. Такъв е смисълът на предложението – не може да бъде по-малко от договореното в колективния трудов договор! По никакъв начин не се намесват тук правомощията и конкретните, ясните функции на работещите в системата на здравеопазването! Подобно предложение имаше в следващите текстове, с националните рамкови договори (НРД). Ние смятаме, че е некоректно там да се записват такива финансови правила, защото изрично в съдържанието на НРД се посочва, че не се допускат подобни допълнения към националните рамкови договори. Именно затова го записваме в Закона за лечебните заведения, обвързано с финансовите правила, които се изработват от Министерството на здравеопазването, а водещо трябва да бъде социалното законодателство. И именно затова сме направили препратка и сме го обвързали с договореното по Кодекса на труда, така че можете да бъдете абсолютно спокойни, че сте подкрепили коректното предложение.

ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Сега ще Ви прочета ал. 2, към която сме направили препратка – не към ал. 1: „Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се договаря между работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор“.

По § 4 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „§ 4. Глава първа „а“ – Контрол на лечебните заведения и на медицинските дейности чл. 7а – 7ж), се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5,

Уважаеми колеги народни представители! Ще взема отношение по две неща. Първо, по направеното от нас предложение контролът в Закона за лечебните заведения, който е разработен за тях като търговски дружества. Но здравните заведения и кабинети в училищата, детските градини, детските ясли не са в този закон, а са в Закона за здравето, защото те просто не са търговски дружества. В тях „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, чета Ви дословно, „може само да проверява съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинската помощ“, но там тя не осъществява контрол по закон. Реализацията на регулираните професии имаме и по двата закона – и в Закона за лечебните заведения, и в Закона за здравето. Затова считаме, че систематичното място на контрола от страна на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ трябва да е в основния закон в здравеопазването, а именно в Закона за здравето, като правим предложение Глава първа „а“ – Контрол на лечебните заведения и на медицинските дейности, да се отмени. По-нататък той е преразгледан и доразвит – предлагаме да бъде в Закона за здравето. Второ, по отношение предложението на доктор Дариткова по чл. 7б, т. 13 думата „молби“ да се замени с думата „жалби“ имахме много спорове в Комисията по здравеопазването, но считаме, че това не е коректно и предлагаме думата „молби“ да се замени с думите „жалби и/или сигнали“. Мотивите ни са следните – в Административнопроцесуалния кодекс се използват и двата термина.

Съжалявам, уважаеми госпожи и господа народни представители, че за такива дребни предложения трябва да правя обяснение, но наистина водихме дълъг юридически спор, защото той е такъв по-скоро. Стана ясно, че в досега действащия текст терминът „сигнали“ се отнася основно срещу административни органи. Затова се възприе това със сигналите, които се подават към Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за качеството на оказаната медицинска помощ. И възприехме в Комисията, че по-коректният юридически термин е „жалби“. Смятам, че това също изчерпва възможността да се подават надзор“ спрямо нейните правомощия за качеството, обема, достъпността и всички други проблеми, които могат да бъдат отбелязани от гражданите при получаването на медицинска помощ. Затова се концентрирахме и обединихме около този термин – „сигнали“ да се замени с „жалби“ и „молби“ да отпадне, както е в първоначалното предложение на Министерството на здравеопазването, защото не можеш да подадеш молба за некачествена медицинска помощ – по-скоро се жалиш срещу такава. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Дариткова. Реплики? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител

§ 5а: „§ 5а. В чл. 9, ал. 6 накрая след думата „дейности“ се поставя запетая и се добавя „като задължително условие е лечебните заведения да не са договорни партньори.“ Комисията не подкрепя предложението.

„или магистър по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.“ Комисията не подкрепя предложението.

1. В чл. 18, ал. 1, изречение 1 след думата „лекари“ се добавя „или биолог с призната следдипломна специализация по клинична химия или с призната следдипломна специализация по микробиология“. Текстът до края на изречението се запазва. 2. В чл. 18, ал. 1, изречение 2 след думата „специалност“, се добавя „или биолог с призната следдипломна специализация по клинична химия или с призната следдипломна специализация по микробиология“. Текстът до края на изречението се запазва.“ Комисията не подкрепя предложението. Заповядайте, госпожо Найденова.

По отношение на § 5 предлагаме да се създаде нов § 5а, касаещ случаите, когато на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ. Считаме, че условието клиниките, отделенията и лабораториите на двете лечебни заведения да извършват различна медицинска дейност не е достатъчно. По така действащия сега Закон за лечебните заведения видяхме как бяха източени и по този принцип и механизъм болницата в Ловеч, във Враца, а може би и някъде другаде, за което не знаем. Да не говорим за аутсорсването. С предложението си поставяме още едно условие тези лечебни заведения да не са договорни партньори помежду си. С простички думи: Националната здравноосигурителна каса купува медицинска дейност от краен потребител, в случая и двете лечебни заведения, на определени по Националния

Не виждам други изказвания. Заповядайте, господин Йорданов.

на най-висшата форма лечебно заведение на болница. Той може да управлява диагностично-консултативен център, но по смисъла на Закона не може да управлява най-нисшата колективна форма в здравеопазването – медицинския център. И затова предложението, което правим, е да се дадат правомощия на магистъра по здравни грижи

следдипломна специализация „биолог“ искам да Ви помоля да се вслушаме в становището, което коментирахме в Здравната комисия, на Експертния съвет по клинична лаборатория на Българското дружество по клинична лаборатория, а именно: лицата с магистърска степен „биолог“ могат да работят в структурите на клиничната лаборатория успоредно с лекар с придобита специалност „клинична лаборатория“, но не могат да го заместят и да ръководят такава структура. В края на краищата обемът, продължителността и качеството на съответното образование не отговарят за вземането на това предложение. Хора с немедицинско образование нямат компетентността да извършат тази клинична дейност. Моля да не подкрепяме това предложение. Благодаря. Благодаря, господин Тасков. Реплики? Госпожо Найденова, заповядайте. Колегата Тасков пропусна да каже, че това е и становище на министъра на здравеопазването. Съжалявам, че в момента пак го няма, но неговото становище е също да не подкрепяме предложението на господин Валери Симеонов и група народни представители. Такова разбиране имаше и в Комисията, за което се радвам. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ Дуплика? Не виждам желание. Колеги, преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на госпожа Найденова и група народни представители. Гласували

група народни представители. Гласували 108 народни представители: за 35, против 60, въздържали се 13. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Йорданов

предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители – § 2 отпада. Комисията

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители. Гласували

По § 6 има предложение от народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. В глава трета се създава чл. 18а: „Чл. 18а. (1) Индивидуална практика за здравни грижи се организира и осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област и които се регистрират по реда на чл. 40. чл. 40. (2) Групова практика за здравни грижи се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри, и/или акушерки, и/или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област и които се регистрират по реда на чл. 40. чл. 40. (3) Видовете дейности, които се извършват в практиките по ал. 1 и 2 се определят в съответствие с наредбата по чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. (4) Лицата по ал. 1 и 2 може да наемат и други лица съобразно нуждите и обема на дейност на практиката. (5) Практиките за здравни грижи по ал. 1 и 2 може да извършват дейностите по ал. 3 в дома на пациента, когато състоянието на пациента налага това.

Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „Създава се § 6а: „§ 6а. Глава шеста – „Национална здравна карта, областни здравни карти“ с чл. 29 – 34а, се отменя.“

Уважаеми колеги народни представители! Искам да взема отношение по така предложения от вносител § 6а, който, ако бъде приет, ще бъде преномериран. Предложение за § 6а: Глава шеста – „Национална здравна карта, областни здравни карти“ с членове от 29 до 34а, да се отмени, като считаме, че систематичното ѝ място трябва да бъде в Закона за здравето и там да бъде доразвит. Защо? Първо, слабости на сега действащия текст в Закона за лечебните заведения. Националната здравна карта отразява потребностите само от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. В нея отсъстват здравните заведения и здравните кабинети в училищата, детските градини и детските ясли, които са по Закона за здравето. Следователно в този си вид тя не може да претендира да бъде национална. Второ, скоро ще гледаме на второ четене ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, където се предлага да бъде създадена Национална аптечна карта. Колеги, аптеките са здравни заведения по Закона за здравето, там са и оптиките и други. На малка България е необходима една единна Национална здравна карта, която да отразява всичките потребности, касаещи здравето на българските граждани, и нейното систематично място считаме, че трябва да бъде в основополагащия закон, а именно в Закона за здравето. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Найденова. Други изказвания?

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10. Уважаема госпожо Председател, правя следното редакционно предложение в текста на вносителя за § 8, който става § 10: да се създаде нова т. 3, като останалите точки да се преномерират, съответно 3 в ал. 4 думата „ал. 6 се заменя с ал. 7“. с ал. 7“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11. Отново имам редакционно предложение, което касае препратки, които са установени като проблемни при разглеждането на Доклада от експертите. Да се създаде нова т. 3, като останалите точки да се преномерират, съответно 3 в ал. 4 думата „ал. 6 се заменя с ал. 7“. заменя с ал. 7“. По §10 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12: „§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 т. 6 се отменя. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) В 10-дневен срок от постъпването на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция извършва проверка за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение, проверява за наличието на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато лечебното заведение ще използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение, и издава удостоверение. Когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания и/или утвърдените медицински стандарти, или на лечебното заведение не е издадена лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването на нередовностите, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.“ нередовностите, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.“ 3. В ал. 5, изречение първо думите „и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи“ се заменят с „до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и до Българската асоциация на зъботехниците“, а думите „или акушерките“ се заменят с „акушерките, рехабилитаторите или зъботехниците.“ 4. В ал. 6 т. 3 се отменя.“ По § 11 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13: „§ 13.

„1. когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря, лекаря по дентална медицина, лекарския асистент, медицинската сестра, акушерката или рехабилитатора, учредили лечебното заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2, буква

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 23: „23. В чл. 100, ал. 2 се създава т. 7: „7. текущ ремонт на дълготрайни материални активи на общинско лечебно заведение за извънболнична помощ или за болнична помощ.“

Предложението е прието.

правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „преобразуваните“ се заменя с „преобразувани“, а думата „лечебните“ се заменя с „лечебни“. 2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, Министерството на здравеопазването може да субсидира и държавни и общински комплексни онкологични центрове.“ параграф 21 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители: „В § 21 създавания чл. 106б, в ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В основното изречение първо думата „държавно“ се заменя с думите „държавни лечебни заведения“. 2. Създава се нова т. 5: „5. лечебните заведения, свързани с националната сигурност в здравеопазването;“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 25: „§ 25. § 25: „§ 25. Създава се чл. 106б: „Чл. 106б. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя с решение държавно лечебно заведение, което да осъществява: 1. медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на лицата по чл. 20, ал. 1,

между министъра на здравеопазването и определеното по реда на ал. 1 лечебно заведение. (3) По реда на ал. 2 се финансира и оказаната медицинска помощ по ал. 1, т. 4 с изключение на болничната медицинска помощ, която се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. каса. (4) Разходите за командироване на лекарите в случаите по ал. 1, т. 1 са за сметка на съответното ведомство, а в случаите по ал. 1, т. 2 – на ведомството, по чиято покана е посещението. (5) Дейностите по медицинско осигуряване в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се осъществяват след уведомяване от Националната служба за охрана на определеното по реда на ал. 1 лечебно заведение, а в случаите по ал. 1, т. 3 дейностите по медицинско осигуряване се осъществяват за всички редовни извънредни пленарни заседания на Народното събрание.“ Уважаеми колеги, в Комисията не можахме да получим отговор и сега няма в залата представител на вносителя, който да ни каже: Болницата по ортопедия, травматология и спортна медицина „Професор Шойлев“ на кого принадлежи? ЛЪЧЕЗАР

По отношение на § 21. Уважаеми колеги, на територията на България има и външни представителства – извън София. Има във Варна, в Русе, има и в Пловдив. 3 и 4 от Закона за Националната служба за охрана. Затова предлагаме думата „държавно“ да се замени с „държавни лечебни заведения“. Второ, на основание на днешната кризисна обстановка, която вече отшумява, предлагаме в новата т. 5 на чл. 106, буква „б“, предварително да бъдат определени лечебните заведения, които ще поддържат готовност, свързана с националната сигурност в здравеопазването.

Преминаваме към гласуване на § 21. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на госпожа Найденова и група народни представители. Гласували

параграфи 26 и 27: „§ 26. Член 115а се отменя. § 27. Член 116а се отменя.“ По § 22 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 28: „§ 28. Създават се чл. 116з – 116к: „Чл. 116з. На лечебно заведение по чл. 6, ал. 8, което не предостави или не предостави срок информация на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за лекарствен продукт, за който се проследява ефектът от терапията, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Чл. 116и. (1) Който не предостави или възпрепятства предоставянето на информация по чл. 5, ал. 5, чл. 6, ал. 3, 4 и 4а и чл. 69, ал. 2, т. 8, се наказва с глоба в размер от 300 до 800 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 1000 до 1500 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция в размер от 1200 до 2500 лв. (3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Чл. 116к. (1) Който наруши разпоредбите на този закон или на нормативен акт по прилагането му, извън случаите по чл. 115 115 – 116и се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер от 1500 до 3000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По принцип подкрепям идеята за санкциониране на неподаването на информация. В този смисъл интересът на доцент Иванов е основателен към тази клауза в Законопроекта, но тя е свързана с една предходна, доцент Иванов, която гласувахме преди около един час. Вие си спомняте, в нея беше записано нещо, което ми направи впечатление, но

човек, който е интелигентен, който е бил в лечебно заведение, работил е в него, в сегашните условия на липса на централизирана информационна система, на наличие на десетки медикаменти, които се използват и чийто ефект се проследява – знаете, че листата не е никак малка, какво означава това като механизъм за манипулиране, да не кажа точната дума, за лечебното заведение, ако се намери дори и един факт, една молекула, която в този момент, в тези 24 часа е недостатъчно добре обработена, неизпратена по надлежния, да го наречем схоластичен ред?! Тези прецизирания, които са направени тук и от Комисията, и от Вас, трябва внимателно да бъдат обмислени според мен, тъй като наистина системата на подаване на информация все още е много тромава. Много е тромава, доцент Иванов, към Вас се обръщам лично, тъй като виждам, че сте вносител, и това създава условия буквално за административно манипулиране на лечебните заведения. Много от тях се занимават с изключително тежка медицинска дейност,

Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаването на нови параграфи 26 и 27;